**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima, hitni je postupak. Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Državna tajnica u Ministarstvu kulture Nina Obuljen će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici pred vama su izmjene Zakona o audiovizualnim djelatnostima koji se donosi u sklopu Programa gospodarskog oporavka, a vezano uz mjeru poticanja Na početku željela bih naglasiti kako su izmjene ovog zakona predviđene i Nacionalnim programom promicanja audiovizualnog stvaralaštva za 2010. – 2014. godinu u kojem je kao 4. mjera ovog strateškog dokumenta predviđeno poticanje ulaganja u domaći film, filmsku industriju i izvoz filmskih usluga. Na početku željela bih reći da smo kao i ostale zakone ovaj nacrt prijedloga izmjena i dopuna zakona izradili u radnoj skupini i da je prošao odgovarajuću javnu raspravu i kao prvi osnovni razlog donošenja ovih izmjena i dopuna zakona naglasila bih upravo poticanje ulaganja. Naime, ovim mjerama koje se uvode oživit će se domaća i strana ulaganja u hrvatski audiovizualni sektor, a kao posljedica donošenja cjelovitog sustava mjera i poticaja za domaće i strane ekipe koje svoje projekte realiziraju u RH koristeći koristeći naše lokacije te kreativne i tehničke usluge domaće audiovizualne industrije. Konkretnije, uvodi se financijski poticaj za ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda u obliku povrata od 20% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u RH, a odnosi se na igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije što će značajno povećati strana i domaća ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela u RH. djela u RH. Željela bih naglasiti kako je i cjeloviti nastup Hrvatske ove godine na Canneskom festivalu koji je najvažnije mjesto za promociju ovakvih mjera bio u znaku promicanja Hrvatske kao lokacije za snimanje i da je već zabilježen veliki interes tako da očekujemo da će se već u 2012. godini početi vidjeti rezultati uvođenja ovih mjera. Osim toga u izmjenama i dopunama zakona iskoristili smo priliku da određena pitanja koja nisu bila možda na najbolji način riješena sadašnjim zakonom koji je donesen 2007. godine poboljšamo, a to se odnosi na članak 36. koji uređuje pitanje doprinosa audiovizualnom centru, odnosno za program audiovizualne djelatnosti u RH; preciznije su definirane audiovizualne djelatnosti i audiovizualna djela, producenti, definiralo se kulturni proizvod, teško ili zahtjevno djelo što je preduvjet kako bi se ovakvi poticaji mogli dati sukladno pravilima o državnim potporama. Uredilo se preciznije pitanje sukoba interesa i određene prekršajne odredbe. Na kraju, treba spomenuti da će se radi provedbe ovog zakona biti potrebno osigurati određena sredstva u proračunu za sljedeću godinu, međutim projekcija je naravno da će se taj povrat zapravo zapravo osigurati iz priljeva investicija koje očekujemo već u sljedećoj godini. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala Odbori za zakonodavstvo? Za informatizaciju i informiranje i medije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS HSU gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Zakonsko uređenje teme audiovizualnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj zbog toga jer se većina nas ni na koji način time ne bavi, možda na prvi pogled izgleda manje važno, međutim, iz uvodnih riječi državne tajnice dade se naslutiti kolike reperkusije u pozitivnom smislu može imati bolje uređenje tematike audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i to višestruko višestruko i višeslojno. Ovdje se ne radi tek o tehničkim rješenjima, ne radi se tek o organizacijskim rješenjima, ne radi se tek o tome da se izmjenama i dopunama Zakona uredi jedno područje koje do sada nije bilo uređeno marno na način da garantira dobru budućnost hrvatske audiovizualne industrije nego se radi o propisu čiji okvir i provedba mogu bitno utjecati na budućnost prije svega onoga što nas ovdje zanima kao Hrvatski sabor to je Hrvatske radiotelevizije, a onda i svih nezavisnih producenata u sklopu hrvatske audiovizualne industrije. U tome smislu rasprave koje su vođene u radnoj skupini ali koje se vode ovih dana kroz različite propise, korespondenciju onih koji se bave audiovizualnim djelatnostima iz samog Sabor ai javnosti nisu tek akademske rasprave i prijepori oko određenih definicija, prijepori oko određenih rješenja koja se nalaze u postojećem zakonskom tekstu odnosno Prijedlogu izmjena i dopuna nisu beznačajne i one sigurno nemaju u pozadini lošu namjeru već imaju odraz jednoga iskustva i rekao bih očajničke potrebe Hrvatske audiovizualne industrije koju uglavnom čine ljudi umjetničkog profila, dakle konkretni, kreativni stvaraoci da se to područje uredi bolje i da se omogući budućnost audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj koja će biti na korist i Hrvatskoj kulturi i medijskom medijskom prostoru ali što je podjednako važno i svima onima koji se bave izravno ili neizravno kulturnom audiovizualnom produkcijom. Naime, postojeća situacija nije ni malo dobra. kada usporedimo vremena koja su iza nas u kojima je Hrvatska bila jedan od važnih igrača na Europskoj i svjetskoj karti stvaranja audiovizualne umjetnosti prije svega se radi o filmovima i kada es usporedi ono čuveno vrijeme Jadran filma sa sadašnjim vremenom onda ćemo moći jednostavno zaključiti da su kapaciteti hrvatske audiovizualne industrije izrazito neiskorišteni. S jedne strane javlja se legitimno pitanje hoće li Republika Hrvatska, hoće li Hrvati, hoće li pripadnici jedne etničke skupine u u budućoj Europskoj uniji moći na djelatan način očuvati svoje kulturne posebnosti i što je možda još važnije ne samo očuvati nego ih promovirati, predstaviti i učiniti ne samo legitimnim dijelom Europskog kulturnog prostora, kulturne proizvodnje, baštine, nego što ćemo i kako ćemo učiniti da bi se o Hrvatskoj kulturi, njenoj baštini njenoj suvremenoj produkciji znalo više kako bi se kroz njeno poznavanje nju moglo poštivati. To je jedno pitanje vrlo važno na pragu Europske unije, za svaki mali narod, za svaku malu državu, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Što su naše šanse? Naše šanse su doista velike jer posjedujemo jednu tradiciju, posjedujemo iskustvo, posjedujemo čitav niz kreativnih, producentskih ali i umjetničkih kapaciteta koji su ovoga časa neiskorišteni a zapravo su višestruko dokazani. Ne samo to posjedujemo također i čitav niz tema koje bismo mogli svrstati u svoju kulturnu i povijesnu baštinu koje kao da vape za angažmanom hrvatske audiovizualne industrije međutim moramo biti svjesni da Hrvatski gospodarski prostor nije toliko jak da se hrvatska audiovizualna industrija može oslanjati isključivo na njega. DA hrvatsko tržište nije dovoljno veliko i jako da se može hrvatska audiovizualna industrija oslanjati samo na njega i da je u tome smislu potrebno uključiti neke javne resurse kako bi ta industrija opstala i razvijala se sukladno svojim mogućnostima i kreativnim potencijalima. Konkretno u ovom slučaju ako govorimo samo o Hrvatskoj radioteleviziji onda možemo vidjeti koliki je ogroman kapacitet na dispoziciji za razvoj hrvatske audiovizualne industrije osobito nezavisnih produkcija koje gdje god se okrenemo u Europskom prostoru imaju vrlo snažan oslonac na javne televizijske servise poput naše Hrvatske radiotelevizije. Kada pogledamo danas razinu produkcije HRT-a ako hoćete i kvalitetu onda sigurno ne možemo biti zadovoljni. Hrvatska radiotelevizija danas je natjerana da se u kompeticiji sa tzv. komercijalnim sustavima u audiovizualnoj industriji natječe u nečemu što je unaprijed izgubljena bitka. Natjecanje u kupovini komercijalnih programa nije zapravo posao Hrvatskog televizijskog, javnog, radijskog servisa kakav je HRT veće je taj prostor okrenut potpuno na drugu stranu. Naime, domaća produkcija što se tiče Hrvatske radiotelevizije ali onda i ostalih nezavisnih uvjetno rečeno, ali komercijalnih televizijskih postaja u Republici Hrvatskoj, izrazito je slaba ona je diktirana s jedne strane gospodarskim razlozima odnosno nedostatkom financijskih sredstava i skučenim tržištem, ali svakako s druge strane i potpuno neshvatljivim programskim orijentacijama. Ne samo to, nego čak niti ispunjavanje onih minimalnih zakonom propisanih obveza koje ulaze u svačiji koncesijskih ugovor. I ne samo to i postojeća regulativa definira pitanje izdvajanja određenog dijela prihoda u nacionalni za potrebe nacionalnog programa. Kada govorimo o nacionalnom programu mislimo nacionalnom programu promicanja audiovizualnog stvaralaštva, jer komercijalne televizije i Hrvatska radiotelevizija ne uplaćuju redovito svoj dio pa je onda već sada po postojećim propisima dovedeno u pitanje stvarnog hrvatskog audiovizualnog centra. Dakle, postojeći kapaciteti potpuno su neiskorišteni u onom dijelu u kojem HRTV ima odličnu tradiciju i sjajne mogućnosti od kadrovskih, tehničkih pa nadalje, govori se zapravo o domaćem dramskom, domaćem filmskom, domaćem dokumentarnom, domaćem dječjem programu. To je prostor u kojemu treba tražiti afirmaciju hrvatskog radiotelevizijskog javnog servisa i gdje se može postići najbolji efekt u angažmanu domaćih produkcijskih i kreativnih dakle umjetničkih kapaciteta u hrvatskom audiovizualnom prostoru odnosno industriji. Radi se dakle i o scenaristima, radi se o redateljima, radi se o glumcima, radi se o čitavom nizu struka i profesionalnih zanimanja koje ovog časa jesu izložena tržištu koje vrlo slabo i koje ne uspijeva angažirati njihove kapacitet. S druge strane također valja reći da je strateški cilj i interes RH da kao država koja će dugo vremena biti jedina članica EU na području jugoistočne Europe iskoristi svoju političku geografsku poziciju i iskoristi činjenicu da hrvatski jezik razumije ovoga časa nešto više od 20 milijuna u regiji. Dakle, hrvatski je interes da HRTV za asistenciju čitavoga sektora audiovizualne industrije u RH ostvari konkretan kulturni a onda tako i posredno politički utjecaj na čitavu regiju. Od nas se to čak i očekuje. Jer kvaliteta naslijeđena tradicijom koju imamo garantira određeno bianco povjerenje u ono što je u stanju proizvesti hrvatska audiovizualna industrija, a s druge strane od nas se očekuje da naš hrvatsko radiotelevizijski servis bude ujedno i transmisija onih informacija koje mogu koristiti čitavoj regiji. To znači stabiliziranje političkog prostora, to znači stabiliziranje sigurnosne situacija, ali to također znači interaktivan odnos svih država na području kulturne produkcije pa tako i audiovizualne industrije. U tome smislu bolje rješavanje zakonskog okvira koji će omogućiti angažman svih kapaciteta hrvatske audiovizualne industrije više je nego dobro došao. On je doista u nacionalnom interesu RH, on je toliko u našemu interesu koliko će se osigurati ne samo da se oslobodi kreativna energija nego da se ostvari i sinergijski učinak u koprodukcijama sa proizvođačima odnosno kreativnim produkcijama iz susjednih zemalja, iz zemalja s kojima dijelimo dio zajedničke povijesti, dio zajedničke kulturne baštine iz zemalja u kojima žive Hrvatske nacionalne manjina, iz zemalja u kojima žive matični narodi naših nacionalnih manjina. Dakle, to je prostor koji se onda automatski pretvara u veliko tržište u veliki prostor kulturne i intenzivne kulturne komunikacija. I to je dakle usudim se reći jedan od najvažnijih strateških interesa RH kada se govori o njenoj regionalnoj pozicioniranosti i njenoj ulozi lidera regije u procesu pridruživanja europskim integracijama konkretno ulaskom u EU. U tome smislu valja poslušati što nam govore ljudi iz hrvatske audiovizualne industrije, ljudi od iskustva, ljudi koji imaju iza sebe konkretne, dobre, kvalitetne pa i međunarodno verificirane učinke. I ove izmjene i dopune zakona ne treba shvatiti kao konačne. Valja otvoriti prostor dijaloga i nastaviti javnu raspravu kako bi se definirali i oni elementi budućeg zakonskog okvira koji možda ovog časa nisu dovoljno razrađeni ili nisu dobro razrađeni ali Hrvatski sabor uvijek mora davati šansu Jednako tako kao što europski parlament daje prostor stalnim unapređenjima kroz europske direktive postojećeg zakonskog okvira EU. Mislim da je Mislim da je odgovornost Vlada Republike Hrvatske pa i Hrvatskoga sabora koji stoji iza HRTV kao ključnog najvećeg servisa od kojega onda mogu živjeti i mnogi koji se bave hrvatskom audiovizualnim djelatnošću odnosno koji su akteri u toj industriji izrazito velika. Također valja reći da su kapaciteti hrvatske audiovizualne industrije u izvozu vlastitoga proizvoda također veliki. Mi moramo shvatiti da je audiovizualna industrija u HRvatskoj u stanju biti sjajan izvoznik otprilike kao jedan dio turističke industrije. Mi moramo shvatiti da će to unaprijediti i neke gospodarske elemente razvoja pojedinih krajeva. Ne treba posebno naglašavati da su djela koja smatramo hrvatskim audiovizualnim produktom ali jednako tako i angažmanom te industrije na proizvodnji koprodukcija i u međunarodnim okvirima uglavnom snimaju u niskoj sezoni uglavnom se snimaju izvan velikih urbanih centara i to je još jedna šansa da se naši gospodarski, turistički i slični kapaciteti stave u funkciju odnosno da se RH dodatno promovira kroz takvu vrstu djelatnosti. U tome smislu klub HNS-a i HSU-a podržava Prijedlog zakona o izmjenama podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima uz napomenu da ovaj proces prilagođavanja zakonskoga okvira mora biti trajan i dinamičan. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Čuli smo iz izlaganja kolege Beusa nešto o audiovizualnom sektoru pa ću samo nastaviti nekoliko riječi i reći da audiovizualni sektor u EU ima neospornu gospodarsku, društvenu i kulturnu ulogu. Izravno zapošljava više od milijun ljudi i jedan je od rijetkih gospodarskih sektora koji ostvaruje kontinuirani rast. Što se tiče Hrvatske, Hrvatska ima višedesetljetnu tradiciju audiovizualne umjetnosti a njezino obogaćivanje, promicanje i očuvanje jedan je od prioriteta hrvatske kulturne politike a u tome smjeru idu i predložene izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima koje ćemo mi u klubu HDZ-a i podržati. audiovizualnim djelatnosti od 2007. godine kada je zakon stupio na snagu našle su se u sasvim novim okolnostima ne samo u Hrvatskoj već je to slučaj u nizu zemalja u našem okruženju, brojne su europske zemlje uvele i mjere poticaja za ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda i to s ciljem promicanja razvoja kreativnih industrija i naravno poticaja zapošljavanja profesionalaca u audiovizualnim djelatnostima. Pokazalo se jednako tako da odredbe važećeg zakona se provode sa ponekim poteškoćama, a to se napose odnosilo na odredbe nekih članaka zakona koji uređuju izvore financiranja Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. U predloženim promjenama Zakona vodilo se računa kako se izmjenama pojedinih odredbi ne bi nametala nikakva nova obveza nego se samo precizirao način podmirenja već utvrđenih obveza tj. da se doprinosi Hrvatskom audiovizualnom centru plaćaju izravno temeljem zakona, a ne temeljem ugovora kao što je to bilo do sada. Također u praksi se pokazala i potreba za uvođenjem definicije audiovizualnog djela, niskog proračuna i teškog ili zahtjevnog audiovizualnog djela koje zakon do sada nije uređivao što je posebno važno kako bi se mogle primijeniti odgovarajuće europske preporuke koje uređuju državnu potporu za audiovizualni sektor. Također, važećim zakonom nije uređena prekršajna odgovornost za određene slučajeve kršenja odredbi zakona, posebno u dijelu koji se odnosi na kategorizaciju audiovizualnih djela radi zaštite djece i mladih te je u tom smislu trebalo urediti prekršajne odredbe.

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, RTL-a, Nova-e, NUT-a Nacionalne udruge televizija, Hrvatske udruge producenata, Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Društva hrvatskih filmskih redatelja, Hrvatskog društva nezavisnih televizijskih producenata, grupacije kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske, udruženja za telekomunikacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Zašto sve to navodim, iz jednostavnog razloga da se vidi koliko je široko bilo obuhvaćeno kako bi se dobili što konkretnijih i što kvalitetnijih prijedloga koji su eto uneseni i u ove izmjene. Radna skupina usuglasila se i oko većeg dijela teksta koji je eto danas i pred nama. što se tiče Vlade Republike Hrvatske, Vlada drži da u realizaciji Programa gospodarskog oporavka veliku ulogu i važan doprinos mogu imati kreativne industrije pa tako osobito audiovizualne djelatnosti u onome što nazivamo gospodarski oporavak zemlje. Važno je to i u kontekstu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva u koji su inkorporirane naša kulturna prošlost, naša sadašnjost, a reći ćemo naravno i naša budućnost. No jednako tako definirani su i ciljevi, osigurani zakoniti financijski priljevi Hrvatskom audiovizualnom centru, osigurani sustavi poticanja ulaganja i poticanje snažnijeg izvoza filmskih usluga, a prije svega siguran dotok sredstava i omogućavanje realizacije strateških ciljeva na održanju i razvoju proizvodnje, distribucije, prikazivanja kulturno vrjednijih audiovizualnih djela, širenje filmske ali i općenito audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo, očuvanje audiovizualne baštine, poticanje ulaganja u domaći film, u domaću filmsku industriju. Nekoliko podataka, vratit ću se nakratko u prošlost, primjerice od 1960. do 1990. Hrvatska je imala godišnji prihod od međunarodnih produkcija oko 70 milijuna dolara i u tom razdoblju snimljeno je 145 dugometražnih filmova i serija. Naravno u tom kontekstu zapošljavan je i veliki broj filmskih djelatnika i umjetnika, kao i ostalih radnika. Svi oni stekli su na taj način i izvanredna stručna znanja koja su i danas nezamjenjiv kapital i temelj na kojem počiva hrvatska filmska proizvodnja. Što danas Hrvatska nudi? Hrvatska danas nudi izvrsnost i dostupnost na svim poljima audiovizualne proizvodnje. Uz stručne kadrove Hrvatska ima neke posebnosti. Imamo lokacije s kojima se može mjeriti malo zemalja u Europi, raznolikost podneblja, klimatski uvjeti i dobra cestovna povezanost svih krajeva Hrvatske imaju veliku prednost i ekonomske potencijale za svaku inozemnu filmsku ekipu. Hrvatska nam nudi da u jednom danu filmska ekipa premjesti cijeli produkcijski logor ili pogon kako god želite, iz kontinentalne primjerice u priobalnu, mediteransku lokaciju što donosi velike produkcijske uštede. Brojni upiti za snimanjem filmova u našoj zemlji stižu iz mnogih produkcijskih kuća i filmskih studija no uvijek se zbog nepostojanja mjera poticaja produkcije seli u okolne zemlje koje su te poticajne mjere uvele i od njih imaju velike financijske koristi. Mi želimo to promijeniti i Hrvatska to može promijeniti. Prosječni europski srednje budžetski film stoji između 6 i 10 milijuna eura, snima se oko 50 do 60 dana i zapošljava od 150 do 200 članova tehničke ekipe. Pridodamo li ovoj brojci i potrebne umjetničke i produkcijske djelatnike, također i statiste, kao i potrebno osoblje koje se brine o sigurnosti i potrebni kadar u predprodukciji i postprodukciji dolazimo do brojke oko 1000 radno angažiranih osoba, a svaki složeniji film može zaposliti i veći broj ljudi. Dakle ovdje govorimo i o novim zapošljavanjima. Iz ovog primjera jasno je vidljivo da bi samo nekoliko međunarodnih projekata godišnje utjecalo i na zapošljavanje i mogućnost ostvarivanja prihoda većem broju naših građana, odnosno onih koji bi bili angažirani oko snimanja filmova. Oživljavanjem inozemnih ulaganja u hrvatski audiovizualni sektor, donošenjem cjelovitog sustava mjera i poticaja za inozemne producente donijet će i višestruke ekonomske koristi. Naravno, u svemu tome želimo daljnju afirmaciju hrvatskih gospodarskih, kulturnih i turističkih potencijala. Na taj način ostvarit će se cilj snaženja i razvoja audiovizualne industrije. Frank Capra, filmski redatelj, jednom prigodom je rekao: "intuicija je kreativnost koja nam pokušava nešto reći", a mi možemo reći da ovim zakonom želimo da intuicije bude što više. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će predložene izmjene i dopune. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Baš sam razmišljao da li treba posebno pozdraviti, jako sam sklon tome ali moram se suzdržati. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Zakon o audiovizualnim djelatnostima donesen 2007. godine nije se mijenjao evo do ovih izmjena i dopuna te je sada zbog potreba prakse međunarodne suradnje, a i samog kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja ove djelatnosti potrebno izmijeniti i dopuniti pojedine odredbe ovoga zakona. Ovim zakonom mijenja se članak 3. kojim se zbog potreba prakse na precizniji način definira sama audiovizualna djelatnost, kulturni proizvod, teško ili zahtjevno audiovizualno djelo, audiovizualno djelo niskoga proračuna, komplementarne djelatnosti, hrvatski film te producent. Poteškoću u primjeni je posebice stvaralo nedefiniranje audiovizualnog djela niskog proračuna i teškog ili zahtjevnog audiovizualnog djela. U članku 3. u njegovom posljednjem stavku pri definiranju značenja pojedinih pojmova poput autor, autorsko djelo, audiovizualno djelo itd. pazilo se na posebne zakone kako bi se postigla pravna sigurnost i izbjeglo samovoljno definiranje pojmova. Ovim se prijedlogom izmjena i dopuna također mijenja i članak 5. na način da se taksativno propisuju djelatnosti, odnosno nadležnost Hrvatskog audio-vizualnog centra a što je važno zbog obveze provođenja mjera poticaja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Nadalje i člankom 21. stavkom 2. propisane su djelatnosti, odnosno funkcije koje ne smije obavljati umjetnički savjetnik, dakle a sve u svrhu kako bi se izbjegao sukob interesa. Nadalje članak 36. mijenja se na način da se propisuje način, odnosno izvori sredstava financiranja nacionalnog programa, te se propisuje i obveza nakladnika kino prikazivača, operatora javnih komunikacijskih mreža, te drugih pružatelja medijskih usluga na uplatu određenih sredstava u korist Hrvatskog audiovizualnog centra te načine uplate sredstava. Nadalje, člancima 7., 8. i 9. izmjena i dopuna propisuje se i člankom 38. propisuje se kako se mjere za ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela uređuju ovim Zakonom, a osobito je važna odredba kojom se prvi puta uređuje međunarodna suradnja, razvoj međunarodne filmske suradnje i internacionalnih koprodukcija, a čime se i potiče međunarodna promidžba Republike Hrvatske. Člankom 40. propisuju se prekršajne odredbe u slučaju povrede pravila propisanih ovim Zakonom i ja ću se evo kratko osvrnuti. Ovdje smo dobili i dva amandmana Odbora za informiranje. I želim reći kako mislim da su ovi amandmani dobri i ja ih osobno podržavam i čini mi se da će se, sigurna sam naime da će se ovim amandmanima ovaj zakon još dodatno poboljšati. U svakom slučaju podržavam donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepo.

suradnicima, kolegice i kolege. Posebno pozdravljam u ovom Zakonu prilično precizno definiranje audio-vizualnog dijela niskog proračuna koje će eto biti i sami u mogućnosti tražiti državne potpore. Iščitavam iz toga da i ove male animacije u flešu što recimo tinejdžeri već tako dobro rade teorijski bi mogle biti također u kombinaciji za potpore. No, hajde šalu na stranu. Činjenica jest da su neki mali filmići koji su stavljeni na Youtube pravi biseri umjetnosti, promotori hrvatske kulture i kulturnog identiteta i da su na Youtubeu imali milijune, pa čak i desetke milijuna pristupa hitova. Sjetimo se ovih naših umjetnika violončelista koji su bili tjednima pravi kažem kulturni događaj na Youtubeu. Stoga zaista pozdravljam i ovaj način rješavanja ovih do sada neriješenih problema sukladno sa praksom u Europskoj uniji. I samo bih još podcrtao činjenicu da će možda biti potrebno i određene nadopune promjene iz Zakona o intelektualnom vlasništvu, odnosno autorskom djelu. Jer ovi mali uradci se toliko lako kopiraju da stanu na ove memorijske stickove kršeći bezobzirno sva autorska prava i zapravo rušeći dignitet autora i cijele struke tim putem.

da se svi kreativci preko njega izraze itd. i taj dio treba podržati. Ja bih evo jedino, iako to ovaj Zakon ne regulira izrazio svoje čuđenje pa i nezadovoljstvo što ni jednu državnu frekvenciju nije dobila ni jedna lokalna televizija u Hrvatskoj. Sve je iz Zagreba, a to nije dobro. Bila je samo jedna lokalna televizija koja je to tražila. To je K5 iz Splita. Nisu dobili. Kao što je Youtube mogućnost da se pojedinci izraze mislim da i ovaj lokalni nivo također bi doprinio samo bogatstvu u ovom audiovizualnom prostoru. Završni osvrt, ministar Jasen Mesić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Zahvaljujem na vašoj podršci na ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u izradu zakona i koji su sudjelovali u javnoj raspravi. Posebno zahvaljujem Hrvatskom audiovizualnom centru koji je evo sudjelovao u pripremi zakona, a koji je već i pokrenuo promociju poticajnih mjera na festivalu u Cannesu kako bi se ove zakonske odredbe čim prije interpretirale i oživotvorile kroz nova ulaganja. I na kraju, Vlada prihvaća oba amandmana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.